1. Постъпило е питане от народните представители Кольо Милев, Иван Иванов, Николай Цонков, Славчо Велков и Красимир Янков към Стефан Янев – служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната, относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 май 2017 г. 2. Постъпило е питане от народния представител Крум Зарков народния представител Крум Зарков към Мария Павлова – служебен министър на правосъдието, относно мерките по изпълнение на препоръките, посочени в последния доклад на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. Следва да се отговори писмено до 10 май 2017 г. Писмен отговор от служебния министър на туризма Стела Балтова на два въпроса от народния представител Николина Ангелкова. Пристъпваме към парламентарния контрол. Преди това за декларация от името на Парламентарната група на ГЕРБ думата има народният представител Спас Гърневски. След него е госпожа Корнелия Нинова – председател на Парламентарната група на БСП за България, и господин Красимир Каракачанов от Парламентарната група „Обединени патриоти“. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, само за броени дни

Най-вероятно тя никога няма да осъзнае, че евроатлантическата ориентация на България е необратим процес, че пътят и мястото ѝ в обединена и просперираща Европа,... ...трасирани още от годините на големия български държавник Стефан Стамболов, са единствено възможните, а и най-прекият път за благоденствието на следващите поколения. И по време на изборите, и в тази зала в последните дни чух абсурдни и демагогски изказвания как червената столетница ще се бори за елиминиране на паралелната държава, на все по-абсолютната власт на ненаситната олигархия. Чух нейните оратори да пледират за социална справедливост, за по-високи заплати, за достойни пенсии. Единственото, което не чух, е отговорът на въпроса: как и откъде ще се изсипе тази манна небесна? Уважаеми колеги, цели двадесет и седем години съм бил на различни нива в местната политика. В тези ми качества съм бил свидетел на фалша и демагогията в така наречения „преход към демокрация“. Преходът, който бе иницииран от Българската комунистическа партия и репресивния апарат от „Държавна сигурност“, до голяма степен изпълни целта си – да трансформира червената политическа власт чрез своята номенклатура в осезателното икономическо присъствие в младата демокрация на България. Комунистическата върхушка бе осъзнала краха си и се стремеше към новите пазарни отношения, които да постави под свой контрол. Иначе големият български поет Валери Петров партия в началото на прехода, в края на дните си бе възкликнал: „Явно социализмът става все по-хубав, колкото повече капитализъм допускаме в него!“. Вчера в тази зала бе повдигнат въпросът за олигархията покрай дебата за Пловдивския панаир. На всички тук и в тази страна е ясно, че огромният процент от българските олигарси са всъщност корени от разнородната номенклатура на БКП – БСП. Нима има важна структура в икономиката, в банките, в пресата, в бизнеса, във всички важни сфери на обществения живот, където начело да не са хора, свързани с бившия комунистически режим и техните наследници?! Ако партията СДС, на която бях член, бе разсекретила досиетата в началото на прехода, бе потърсила отговорност за фалита на България, за опита на червените безродници да ни превърнат в шестнадесета съветска република, ако бе извършена безкомпромисна лустрация, днес нямаше да бъдем свидетели на феномена „управляваща олигархия“. Днес нямаше, госпожо Нинова, да поставяме въпроса: кой присвои Международния панаир в Пловдив, създаден от Стамболов, като лице на българската и балканската икономика в далечната 1891 г.? Днес нямаше да задаваме въпроса: как този панаир беше криминално приватизиран, като с тази приватизация преди това община Пловдив беше ужилена с активи на безценни имоти за близо 150 млн. лв.? Надявам се, че компетентните органи, които сезирахме за този пладнешки грабеж, ще си изпълнят отговорностите. В Пловдив бе осъществена схема за разграбване чрез класически образец от руско-комунистически олигарх в лицето на висшия функционер на Вашата партия – Георги Гергов. Функционер, който е четвърто поколение комунист, руски гражданин, почетен консул и първо поколение олигарх. Всъщност това беше доктрината на президента Първанов, изпълнявана от правителството на тройната коалиция, за създаване на олигархичен модел в управлението

Освен всичко това, Вие бяхте и председател на Борда на директорите в същия този Международен панаир. Само преди седмица показно се разправихте с ортака си от онези дни Георги Гергов, на типичния за партията Ви демагогски език, а преведено на български това означава само едно: „Гущерът си отряза опашката!“. Управление като Вашето от онова време означава едно: или Гергов придобива имоти за над половин милиард без да даде и пет лева от джоба си и е гениален бизнесмен, мениджър от световна класа, или държавата е била разградена кочина. Ако е вярно второто, при такова управление могат да забогатяват само свинарите. Обръщам се към младите парламентаристи, към Вас лично, господин Зарков, към господин Мирчев. Моля Ви за ред в залата! СПАС ГЪРНЕВСКИ: Да се запознаете с истината за криминалния преход в България, за да бъдете обективни в дебатите, които ще водите в това Народно събрание и в обществото. За пример

гласува не в полза на Георги Гергов, а за европейското развитие на България и европейската столица на културата – Пловдив. Такива млади хора, независимо от цвета им, ще уважавам винаги, господин Зарков, господин Мирчев. Уважаеми колеги от БСП, изборите отминаха – сега е време за сериозно и отговорно управление на страната. Пред нея, пред всички нас стоят огромни отговорности и приоритети. Известни са ни на всички нас.

Време е да загърбим политическото противопоставяне (ръкопляскания от ГЕРБ) и да се заемем заедно с предизвикателствата на времето и в името на по-доброто за този отруден народ, който ни е пратил тук.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Както се сещате, се изкушавам да отговоря на тази декларация подобаващо, но няма да го направя днес. Може да е утре, може да е вдругиден, ще получите достоен отговор на нещата, които изговорихте. Днес няма да го направя, защото я намирам за неуместна точно сега. Народът ни е разтревожен от това, което се случва от вчера в съседна Македония и очаква от нас друго. И ние от БСП за България Ви предлагаме, точно днес Ви предлагаме това друго! Разтревожени сме от събитията в съседна Македония. Там отдавна текат процеси, които сигурно няма да приключат днес. Те засягат големия въпрос за националната сигурност на България. Днес всички лидери на политически сили изразяваме позициите на партиите, които представляваме, но този въпрос не е партиен. Това е въпросът за България! Не може да го изразяваме във Фейсбук или в Туитър, най-малко пък ние – лидерите на партиите. Тук, в българския парламент, в парламентарна република е мястото, където трябва да изготвим обща национално отговорна позиция в защита на националния интерес на България и всички заедно да я отстояваме. Ние лесно слагаме разделителни линии, но точно днес става въпрос за нещо, което стои над нас и това е националната сигурност на Родината ни. Всички декларирахме готовност за национално съгласие, когато става въпрос за България. Да видим сега дали тези думи могат да преминат в действия и да поставим на първо място и над себе си Отечеството. Ето защо отправяме към Вас следното предложение. Господин Главчев, много добре знам, че по нашия Правилник няма процедура, по която да предложа нова точка за гласуване в залата, но също така Ви предлагам, колеги, технологията и процедурите да не застават над политическата ни воля да защитим България. Предлагаме Ви и внесохме в Деловодството на Народното събрание Обща декларация на Народното събрание на Република България. Ще изчета пред Вас текста на тези Декларация и се надявам да намерите разум и отговорност, както и процедурния начин тази декларация да стане факт, да изразява позицията на България и да ангажира нас всички в нейната защита.

Нахлуването в сградата на парламента в Скопие и физическата атака срещу народни представители заслужават най-остро осъждане. Това е недопустимо посегателството върху институцията парламент и върху демокрацията. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спор. Очакваме президентът на Република Македония и водещите политически сили да предприемат действия за успокояване на напрежението и връщане на полето на политиката. Вярваме, че разрешаването на кризата е възможно само на основата на спазване на Конституцията и законите на страната. Призоваваме към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират политическата криза до междуетнически конфликт. Това би имало тежки последици за Република Македония и ще се отрази на стабилността и перспективите за икономическо и социално развитие в региона. Изразяваме подкрепа за държавното единство и териториалната цялост на Република Македония. България е готова в рамките на предстоящото си председателство на Съвета на Европейския съюз да работи за ускоряване на присъединяването на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз с цел гарантиране на мира и развитието в цяла Югоизточна Европа.“ Уважаеми колеги, това предизвикателство е пред Вас. Сега е моментът да покажем дали сме преди всичко държавници и българи, или политически партийно пристрастни личности. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП за Уважаеми колеги, след парламентарния контрол свиквам извънреден Председателски съвет, за да обсъдим Декларацията. Заповядайте, господин Каракачанов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, „Атака“ и ВМРО“ следим с тревога това, което се случва в Македония. И тревогата ни не е само заради това, че се нарушават демократични права в Македония. Тревогата ни е породена най-вече от факта, че в Македония живеят наши сънародници – 120 хиляди от тях са минимум български граждани, но има още други стотици хиляди, които са с българско съзнание и очакват всяка една реакция на България по този въпрос. не е необходимо този въпрос да се политизира изрично. Ако ние имаме декларация на Народното събрание, тя не би следвало да бъде декларация в посока на вземане на страна към една или друга от страните в конфликта, а би следвало да бъде декларация, която да е загрижена за сигурността на България, защото от това, което се случва в Македония, се пораждат проблеми за българската национална сигурност. Както виждате, ние предупреждавахме отдавна, че ситуацията на Балканите е тревожна – случващото се в Турция, продължаващите конфликти в Близкия изток, един по-далечен регион, ситуацията в Македония, която се очакваше да ескалира и това се случи. Следователно, колеги, нашият призив – на „Обединените патриоти“, е в търсене на национален консенсус и за слагане на край на тази дива партизанщина, която българският парламент излъчва 27 години, е повече от актуален от всеки един друг момент. Изразявам нашето несъгласие с оценката, която беше дадена от служебното правителство тази сутрин, че няма пряка заплаха за сигурността на България. Пряка заплаха има! Всички ние си спомняме какво се случи преди петнадесетина години, когато отново имаше един жесток конфликт, при който имаше опасност България да бъде залята от над 100 хиляди албански емигранти. Тогавашното българско правителство не позволи това да се случи. Значи, повече от 15 години беше Сега има подобен проблем, който, ако ескалира напрежението в Македония, може да доведе до подобни проблеми спрямо България. Знаете, че в конфликта в Македония, когато воюваха двете страни, беше вкаран и религиозният фактор. На страната на една от воюващите страни се присъединяваха десетки, според някои данни от специалните служби повече от стотици чужди граждани, които отиваха да се бият за едната от двете каузи. Това също ще стане преминаването през българска територия. Това също означава заплаха за нашата национална сигурност. Следователно ние трябва да изразяваме позиция и да генерираме политика на спокойствие и ред на Балканите. България е най-пряко заинтересована от това, което се случва в Македония, и е най-пряко заинтересована там да се възстанови законовият ред, да се спазват правата на гражданите и да се намери решение от кризата, която продължава вече две години. В това отношение опити се правят както от страни – членки на Европейския съюз, така бяха правени и опити от страна на българското правителство. Доколко тези опити дадоха резултат, всички виждаме – кризата продължава. Следователно ние трябва да декларираме позицията на Република България в следния аспект: България зачита, уважава териториалната цялост на Република Македония и не одобрява намесата във вътрешните работи на трети страни, защото подобни заявки бяха направени от поне две други съседни страни. Една подобна ситуация, в която балканските страни започват да гледат на Македония като на територия, която може да се федерализира, разделя, поделя ще доведе само до нови злини на Балканите, нови проблеми със сигурността, включително на българските граждани и най-вече на българските граждани, и ще доведе до една дестабилизация на региона, от която нито една от балканските страни няма абсолютно никакъв интерес. Следователно българското правителство, говоря за следващото българско правителство, което е записало в своята програма, че основен приоритет е защита на националните интереси и защита на правата на българските общности, правата и свободите на българските общности зад граница, ще има основния ангажимент за това да провежда политика на успокояване на ситуацията. България трябва да бъде инициатор и генератор на подобни мирни инициативи, защото е в общ балкански интерес! Старите исторически спомени и релации, които може би възбуждат съзнанието на някои наши съграждани, в конкретния момент са просто една гола емоция. Ние не трябва да позволим случващото се в Македония, което апропо е една борба, брутална борба за власт и от двете страни – едната страна в лицето на сегашното правителство се стреми по всякакъв начин да запази властта. В лицето на опозицията се правят компромиси, свързани със суверенитета и териториалната цялост, включително на държавата Македония, което предизвика също реакция. Става въпрос за една брутална борба за власт и за нищо друго. Тези хора не се движат от никакви идеи. Те се движат само от едно желание – да докопат властта. Разлика между двете страни в това отношение почти няма. И ние не можем да разчитаме на тяхната съвест или съзнание, следователно България като страна – членка и на Европейския съюз, и на НАТО, трябва да поеме инициативата в свои ръце като инициатор, повтарям, на една политика за успокояване на ситуацията в целия Балкански полуостров. По отношение на предложената декларация, мисля, че българският парламент би следвало да разгледа този въпрос, но в аспекта да не се взема страна в политическия конфликт там основно. (Реплики от БСП за България.) Аз само казвам как го виждам аз – без да се взема страна в този политически конфликт, с изразяване на загриженост за ситуацията на Балканите,

От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – председателят на групата народният представител Мустафа Карадайъ.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 Движението за права и свободи със загриженост и безпокойство следи събитията в съседна Македония. Случващото се там е логично следствие от процесите, които текат в тази страна, и не само в Македония, но и в други държави от региона. ДПС винаги е подчертавало, че крайният национализъм, който разделя гражданите по етнически и религиозен признак, е опасен за всяка държава, а на Балканите – взривоопасен. Профилът на тези, които създават безредици и етническо противопоставяне в Македония, е същият като крайните националисти в България. Дори има съвпадение и в имената на някои от политическите формации. По тази, а не по друга причина ДПС смята, че толерирането и включването във властта на крайните националисти е опасно, защото рано или късно торпилира етническия мир. Българският етнически модел – доктрина на д-р Ахмед Доган, отстояван от ДПС при всички обстоятелства през последните десетилетия, е в основата на етническия мир в България. Но българският етнически модел изисква усилията не само на една партия и една етническа група, а на всички партии и на всички етноси, на цялото общество. Това е поуката за нас от събитията в съседна Македония. Призоваваме всички още веднъж да прочетем посланието на господин Доган от 16 март тази година, защото там се съдържа предупреждението за тези процеси, както и решението им – обединителният патриотизъм като алтернатива на войнстващия национализъм. Призоваваме и институциите, и политиците в Македония към разум и демократично решаване на проблемите,

Има ли други декларации? Няма. Преминаваме към парламентарния контрол. Въпрос към Николай Денков – служебен министър на образованието и науката, който ще отговори на питане от народните представители Стоян Мирчев, Светла Бъчварова и Анелия Клисарова относно проблеми пред Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Разполагате с три минути. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми проф. Денков! Въпросът ми касае изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, защото знаем, че настоящите нива на договаряне и усвояване на средствата, както и скандалите, които се разразиха в края на 2016 г., поставят тази Програма под риск риск – риск да не бъдат усвоени средства за българското образование и за българската наука. Причината за този риск е в резултат на на недостатъчния капацитет по време на второто правителство на Борисов, на една безотговорност, защото не могат и не бива да бъдат загубени толкова средства. Искам да припомня, че за да я има тази Оперативна програма, която е първа за България в областта на образованието и науката, това беше благодарение на усилията на екипите на Министерството на образованието и науката през 2013 – 2014 г. За съжаление, сега договорените средства са само 24,4%, при средна договореност за останалите оперативни програми 40%. Само „околна среда“ е след „образование и наука“. Трябва да кажа, че за момента има само 3,5% усвоени средства, при други останали програми – около 9,5%. Бяха допуснати през 2016 г. много съществени забавяния и проблеми във връзка с подбора на проектите за центровете за върхови постижения, за центровете за компетентност, както процедурите за избор на оценители, или по данни на Министерството на финансите Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е единствената програма, която към 31 март 2017 г. няма декларирани разходи към Европейската комисия. Същевременно трябва да напомним, че в края на 2017 г. започва автоматично процедурата по освобождаване на бюджетни средства. Не бива да допускаме загубата на тези средства 2014 – 2017 г. И какво се случва? Трябва да кажа и да припомня, че през 2013 г., при първото правителство на Борисов, също бяха в риск едни 230 милиона,

Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисарова. Давам думата на господин Николай Денков – служебен министър на образованието и науката, за отговор. Имате пет минути, за да отговорите на въпроса. Уважаеми госпожи и господа заместник-председатели, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисарова, уважаема госпожо Бъчварова и уважаеми господин Мирчев! Поради важността на зададения въпрос – става дума за Оперативна програма с общ бюджет от 1 млрд. 370 млн. лв., и поради краткото време ще прочета отговора, за да бъда максимално точен. В началото на мандата на служебното правителство с моя екип определихме четири основни приоритета. Един от тях е Оперативната япрограма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чието изпълнение е изправено пред редица предизвикателства. Едно от тези предизвикателства е натрупаното забавяне през 2016 г., особено в частта „Наука“, което създава риск от загуба на средства през 2018 г. Ето хронологията на самото забавяне: Първо, критериите за избор на операции за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност с общ бюджет от 350 млн. лв. бяха одобрени през месец октомври 2015 г. Процедурата за кандидатстване обаче беше открита едва в края на месец август 2016 г. вместо през месец февруари, какъвто беше утвърденият график на Програмата. Това е закъснение от 6 месеца. Второ, обявените условия за кандидатстване по тези проекти бяха формулирани неясно, което затрудни кандидатите при подготовка на проектите. Освен това те установиха технически грешки и неточности в публикуваната документация. По тези причини на 20 януари 2017 г. управляващият орган на Програмата удължи срока за подаване на проектите с още един месец, което е допълнително забавяне. Трето, предварителните условия за изпълнение на тази част от Оперативната програма, както Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за научна инфраструктура не бяха приети до края на 2016 г., какъвто беше националният срок за тази задача. Това също е закъснение от поне 6 месеца. Четвърто, подготовката на конкурсите за изграждане на регионални научни центрове се оказа също със закъснение от поне 6 месеца. Пето, установихме проблеми с осигуряване на оценители за подадените проекти. Обществената поръчка за тяхното набиране беше обявена чак през месец септември 2016 г. Освен това, заложените изисквания от екипа на министър Кунева за оценителите бяха далеч по- ниски от предварително договорените с Европейската комисия, което подложи на съмнение качеството на целия оценителен процес. Всички тези натрупани проблеми трябваше да решаваме максимално бързо. За осигуряване на качествена независима международна оценка на проектите обявихме нова процедура за намиране на оценители, която беше директно насочена към учени – физически лица от цял свят. Изискванията към тези оценители бяха завишени. Те задължително трябва да притежават образователна и научна степен „доктор“ и най-малко десетгодишен професионален опит. За всяка научна област поставихме специфични изисквания, измервани чрез обективни наукометрични показатели, като брой публикации, брой цитати. Те са в основата на специална методика за класиране на оценителите, която е напълно обективна. 405 учени от цял свят подадоха вече документи като кандидати за оценители. Този брой е напълно достатъчен за осъществяване на независима международна оценка на подадените проекти, каквато е заложена в Програмата. До 18 май тези кандидати ще бъдат класирани спрямо наукометричните им показатели и с водещите кандидати трябва да се подпишат договори до края на месец май. Успоредно с тази дейност до края на май ще приключи и проверката за допустимост на подадените проекти за научни центрове, която се прави от български оценители, без да се дават точки. Това означава, че оценката на научната стойност на подадените проекти, която служи за тяхното крайно класиране и се прави от международните оценители, ще бъде извършена в законовия срок между 5 юни и 20 юли 2017 г. Планирано е договорите за финансиране на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност да бъдат сключени със спечелилите научни организации до края на месец септември 2017 г. През периода на служебното правителство подготвихме и всички предварителни условия, за които отговаря МОН, с които предотвратихме опасността от спиране на Програмата поради неизпълнени условия. За 23 юни 2017 г. е планирано следващо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма. За това заседание подготвяме критерии за откриване на две нови операции за изграждане на регионални научни центрове за 110 млн. лв. и за подкрепа на проекти, финансирани от Европейската програма „Тийминг“ за 30 млн. лв. Ако следващият ръководен екип на МОН

Внимателно изслушах Вашия отговор, който беше доста подробен по отношение на проблемите и конкретните стъпки, които сте предприели в краткосрочен план, за да можете да овладеете проблемите, които са се появили в рамките в рамките на служебното правителство, но едва накрая с едно изречение Вие обобщихте, че средствата, предвидени по Оперативната програма, Ос 1, няма да бъдат загубени. По-скоро сте оптимист в тази насока. в тази насока. Нашият втори въпрос беше: какви мерки в дългосрочен план ще се вземат, за да може Програмата да завърши успешно през 2020 г.? Твърдите, че ако се спазва графикът, той предвижда до края на май да имате експерти, които да са оценители, а през месец септември да сключите договори.

Лично моето мнение е, че ако няма финансиране през 2017 г., каквото и да се предприеме оттук нататък, ще бъде късно. Второ, имате ли експертиза за проблемите, които оттук нататък предстоят? Защото по проектите, които кандидатстват – Вие не казахте колко са, но по данни от медиите са около 300 – 75% от средствата ще отидат за строително монтажни работи, което означава изключително дълга процедура по Закона за обществените поръчки, тъй като това са държавни институции. За изпълнението на идейни проекти, защото кандидатстването е с идейни проекти, с идейни проекти, оттук нататък притеснението е дали 2020 г. тези проекти ще могат да се изпълнят. Отново моля Вашия конкретен отговор на въпроса: считате ли не само като министър сега, но и като експерт, че Програмата ще бъде изпълнена успешно в частта „Наука“ по Ос 1? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Бъчварова. Заповядайте, господин Министър на образованието и науката. Кандидатстващите досега проекти са 44. От тях 11 са за центрове за върхови постижения и 33 за центрове за компетентност. Подготовката на тези проекти е сложна. Затова сме предвидили да има звено в Министерството на образованието и науката, което да подпомогне кандидатстващите научни организации със специфичната експертиза, която е необходима за подготовка на обществени поръчки и стартиране на дейностите по Програмата, свързани със строителни строителни дейности, закупуване на апаратура и всичко друго, с което може да им се помогне. В момента ние сме подредили Програма както по отношение на научните проекти, така и по отношение на Втора и Трета ос, свързани с образованието. Всички необходими стъпки са описани. Сложени са в график и ако следващият екип на Министерството следва този график, тогава няма да има никаква загуба на средства по Първа приоритетна ос. Ако обаче се тръгне в друга посока, както стана миналата година – със заявки за промяна на Програмата или с промени в предвидените процедури, тогава загубата може да възлезе на десетки милиони лева. Аз не мога да предвидя как ще постъпи следващият екип на Министерството. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Заповядайте за отношение в рамките на две минути, господин Мирчев.

Аз лично се радвам, че Вие сте предприели съответните мерки, за да се отстранят недъзите. Искам да припомня, че политиката политиката по линия на науката при правителствата на господин Борисов винаги е била насочена към това, че от бюджета няма да бъдат отпускани средства, а те ще идват от европейските програми. Още тогава казахме, че европейските програми могат да бъдат застрашени – това, което се случи по време на мандата на госпожа Кунева като министър, и че реално пари за наука може да няма и наука в България да не се прави. Доволен съм, че са преодолени пречките. Вече няма застрашения за спиране. Забавянето също може да бъде преодоляно. Ако има корекции, те ще бъдат върху стойността от 42 млн. лв., а не върху цялата Програма от 350 милиона.

Правителството обявява науката и образованието за приоритет, но това е само на думи, защото в предишните две правителства видяхме, че геноцидът срещу науката е огромен. Това показва и скандалът с тези 350 милиона.

Преминаваме към следващия въпрос към служебния министър на енергетика – господин Николай Павлов, който ще отговори на въпроса от народните представители Жельо Бойчев и Таско Ерменков относно становище на Република България относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу „Газпром“. Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин служебен Министър, уважаеми дами и господа народни представители! На 13 март Европейската комисия оповести решението си относно антимонополното дело, което води от доста години срещу „Газпром“. Осемте засегнати държави, обект на това дело, имат срок от седем седмици да дадат своето становище и позиция относно предложенията, които „Газпром“ е отправил

имате ли изготвен анализ и оценка на ефекта на предложенията на „Газпром“ върху досега действащите договори за доставка и транзит на природен газ за България? Специално бих искал да разясните какво се случва с транзитния ни договор с оглед на различни клаузи, които се коментират и възможности за предоговаряне на такъв тип дългосрочни договори? Разглеждали ли сте и хипотезата с оглед заявената позиция от руската страна за прекратяване на транзита на руски газ през територията на Украйна от 2019 г.? Бих искал да видим как всички заедно ще защитим националния интерес – да съхраним транзитните такси, които получава нашата страна в размер на около 100 милиона долара по така действащия договор, което, струва ми се, трябва да бъде основна цел в тези преговори. Същевременно бих искал да кажете и относно договора за доставка на газ: какво ще се промени, тъй като има различни спекулации относно това дали входната точка, по която България получава газ, няма да бъде променена и какви ще бъдат последиците от това? В обществото се интерпретират доста факти, че, видите ли, промяната на модела на ценообразуването би довела до драстично намаление на цената на газта. Бих искал да видя Вие имате ли такива разчети и дали това е така? Накрая, добре е да се знае има ли вече изготвена позиция и становище от Вашето министерство и Министерския съвет относно тази процедура? Искам да заявя, че като представители на БСП досега не бяхме канени на разговори, виждам, че водехте други, сме готови да участваме при формирането на такъв тип национална позиция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Давам думата на господин Николай Павлов – служебен министър на енергетиката. Колеги, по процедура той има право на три минути отговор. Предлагам, ако нямате против, да удължим времето, защото има много въпроси, които трябва да получат отговор. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър.

В отговор на поставените от Вас парламентарни въпроси и във връзка с искането ми да бъда изслушан в парламента във връзка с дело № 39816 на Европейската комисия срещу „Газпром“ представям на Вашето внимание становище и позиция, която съдържа отговор на поставените въпроси. На 16 март 2017 г. Европейската комисия публикува в „Официален вестник“ на Европейския съюз съобщение, с което кани всички заинтересовани страни да предоставят коментари по предложените от „Газпром“ ангажименти по чл. 9 от Регламент № 1/2003 във връзка с образувано дело срещу „Газпром“ за нарушаване на правилата на конкуренция посредством цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари. Срокът от седем седмици изтича на 4 май 2017 г. Очаква се въз основа на всички получени коментари, така нареченият „пазарен тест“, Европейската комисия да реши окончателно дали предложените от „Газпром“ ангажименти представляват задоволителен отговор на опасенията за нарушаване на конкуренцията. Производството пред Европейската комисия е започнало през 2012 г., като на 22 април 2015 г. Комисията е приела изложение на възраженията във връзка с предполагаемо нарушение на чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз от „Газпром“ на пазарите за доставка на едро нагоре по веригата на природен газ в осем държави членки: България, Естония, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия. Комисията счита, че „Газпром“ има господстващо положение и на осемте пазара на Централна и Източна Европа за доставките на едро нагоре по веригата на газ и че може да е злоупотребил с господстващото си положение. Според Европейската комисия „Газпром“ е прилагал цялостна стратегия за злоупотреба, като е налагал териториални ограничения в договорите си за доставка с държавите от Централна и Източна Европа, и по-специално забрана за износ, клаузи за местоназначение и еквивалентни мерки, които може да са възпрепятствали трансграничния пренос на газ. Това е довело до налагане на нелоялна ценова политика в пет държави членки: България, Естония, Латвия, Литва и Полша, тъй като по изчисления на Европейската комисия „Газпром“ е определял цени на търговци на едро, които са значително по-високи от конкурентните цени на газ в Западна Европа. Също така според Европейската комисия „Газпром“ е злоупотребил с господстващото си положение на пазара за доставки на едро нагоре по веригата на природен газ в България, като е обвързал доставките на газ с инвестиции в Проекта „Южен поток“. Посочените по-горе нарушения са евентуални и са основани само на предварителната оценка на Европейската комисия. В случай че тя приеме ангажиментите във в който са предложени или съответно изменени в резултат на пазарния тест, който се провежда в момента, съгласно чл. 9 от Регламент 1/2003 Европейската комисия ще прекрати производството и няма да се произнесе дали „Газпром“ е извършил нарушение. Съответно Европейската комисия няма да наложи финансова санкция, а „Газпром“ ще бъде задължен да изпълни поетите ангажименти. В направеното предложение за ангажименти „Газпром“ се задължава да измени договорите със своите клиенти като премахне пречките за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Съгласно предложените ангажименти: Първо, „Газпром“ се задължава да не прилага и да не въвежда клаузи в съществуващите и бъдещите си договори за доставка на газ в Централна и Източна Европа, които могат пряко и непряко да забранят или да ограничат възможността на клиентите за реекспорт и препродажба на природен газ. Второ, „Газпром“ ще гарантира изменение на договорите си с контрагентите от България и Гърция, необходими за сключването на споразумение за междусистемно свързване между България и другите държави – членки на Европейския съюз. Трето, „Газпром“ ще предложи на клиентите си от Централна и Източна Европа възможността да поискат всички или част от договорените им обеми природен газ, доставени в няколко точки за доставка в Централна и Източна Европа, да бъдат доставени от „Газпром“ в друга точка на доставка до България и балтийските държави. „Газпром“ ще предлага тази възможност, докато клиентът не е в състояние сам да организира преноса на природен газ. Четвърто, „Газпром“ ще въведе клауза за преразглеждане на цената в договорите си или ще измени съществуващия механизъм по начин, който позволява на всяка една от страните да задейства при разглеждане на цената, ако тя не отразява промяната на цените на границата на Германия, Франция и Италия или промяната на цените на природния газ в газоразпределителните центрове, или така наречените „хъбове“ в континентална Европа, „Газпром“ ще се ангажира и да увеличи честотата и бързината на преразглеждането на цените. Пето, „Газпром“ няма да претендира неустойки на основание прекратяването на Проекта „Южен поток“ от българските контрагенти. Прекратяването е потвърдено от „Газпром“. Ангажиментите са предложени за срок от осем години, като финалният им вариант ще стане известен след приключване на процедурата на пазарен тест. Съобразно получените становища Европейската комисия може да поиска от „Газпром“ те да бъдат изменени или допълнени, преди да бъдат одобрени. Ангажиментите ще станат задължителни за „Газпром“ само ако Европейската комисия вземе решение, с което ги приема и ги прави юридически обвързващи. Едва след окончателното приемане на ангажиментите в разписаните в тях срокове трябва да започнат двустранните преговори между „Газпром“ и българските контрагенти по изменение на действащите договори, включително конкретните търговски въпроси. Каква е позицията на България? Предложените ангажименти пряко засягат

„Булгаргаз“ има сключен договор за доставка на природен газ, който е с продължителност до 2022 г. „Булгартрансгаз“ е сключил договор за транзитен пренос през територията на Република България с „Газпром“ със срок на действие до 2030 г. Всяко от тези дружества е изготвило своята позиция от гледна точка на очакваните последици от ангажиментите върху дейността, която извършва, сигурността на доставките и развитието на пазара на природен газ в България. Становищата са готови и ще бъдат депозирани в Европейската комисия в началото на следващата седмица. Същевременно, поради множество неясноти в предложението на „Газпром“, дружествата са в контакт с Европейската комисия за получаване на допълнителна информация и разяснение. След изясняване на отворените въпроси, становищата ще бъдат допълнени и разширени. Какво е становището на дружествата? Без да нарушаваме клаузите за конфиденциалност по действащите договори, най-общо дружествата дават положителна оценка на ангажиментите, но считат, че те следва да бъдат изменени и допълнени. Последните ключови въпроси. Първо, осигуряване на прозрачни източници на информация за референтните цени на границите на Германия, Франция и Италия и газовите хъбове, които могат да бъдат използвани при периодични актуализации на цената на природния газ. Второ, преходен период с възможност за по-често предоговаряне на цените на предвидените в предложението две години, за да могат страните да адаптират своята ценова формула по начин, който да не допусне сътресение на пазара и резки ценови промени. Трето, равнопоставеност на българските газови търговци с тези на Централна и Източна Европа при използване на възможността за промяна на точка на доставка на природен газ. Целта е да се обезпечи възможност не само чуждестранни търговци да получат съдействие от страна на „Газпром“, за да оперират на българския пазар, но и българските да получат такова за държавите от Централна и Източна Европа, и Балтика. Четвърто, обвързване на задълженията за гарантиране на качеството на природния газ с реципрочни ангажименти на газовите оператори нагоре по веригата на доставка. увеличени правомощия на контролиращия орган, който е предвидено да бъде номиниран от Европейската комисия, за да мониторира изпълнението на ангажиментите по отношение на ценообразуването на природния газ. В момента правомощията му са насочени основно към размера на таксите за пренос, които „Газпром“ може да начисли при промяна на точката на доставка. Акцентирам още веднъж върху това, че дружествата са поискали допълнителна информация от Европейската комисия. Ако ангажиментите бъдат одобрени, на дружествата предстоят сериозни преговори с „Газпром“. От българска гледна точка е важно във възможно най-ранна фаза да бъдат изяснени всеки един детайл, всички възможности и рискове, които ангажиментите създават в тези преговори. Каква е нашата позиция? На 10 април 2017 г. беше сформирана Междуведомствена група с участието на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и на Външните работи, която анализира предложените от „Газпром“ ангажименти. Български представители от Българския енергиен холдинг, „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и Министерството на енергетиката взеха участие на Газовия форум във Варшава, организиран от страните от Вишеградската четворка. Заключенията на работната група ще представя накратко и те са следните. Предложените от „Газпром“ ангажименти представляват стъпка напред и създават възможности българските дружества да договорят с руската страна ценообразуване, съобразено изцяло или частично с динамиката на цените на големите пазари в Западна Европа, и да сключат постоянни споразумения за междусистемна свързаност с Румъния и Гърция. Предложенията на „Газпром“, свързани с премахването на клаузи за териториални ограничения от договорите за доставка на природен газ и отказ от претенции към българската страна във връзка с прекратяването на „Южен поток“, не съдържат нови моменти за България, но на принципно ниво се оценяват положително, тъй като допринасят за правна сигурност. Какво имам предвид? В договора на „Булгаргаз“ за доставка с „Газпромекспорт“ няма клауза, която да забранява реекспорт. По отношение на Договора за „Южен поток“ няма поток“ няма основание за претенция от страна на „Газпром“ за неустойки в размер на 70 млн. щатски долара, тъй като окончателното инвестиционно решение е прието в срок. Наред с положителните страни, Наред с положителните страни, ангажиментите създават и рискове. България има нужда от допълнителна информация относно предвидената в ангажиментите възможност „Газпром“ да променя точката на доставка Негру Вода с друга гранична точка на доставка за България. Възможно е това да е свързано с предстоящото изтичане на срока на договорите за транзит през Украйна през 2019 г. Ако това се потвърди и „Газпром“ възнамерява да спре да използва настоящия маршрут, то за сигурността на доставките е важно да има яснота как ще бъдат гарантирани количествата за България и коя ще бъде новата точка за доставка. Ще пренасочи ли „Газпром“ доставките например през Турция или Западна Европа, по какъв маршрут и срещу какви транзитни такси? На следващо място, в интерес на българската държава е ангажиментите да не създават предпоставки за изолиране на страната от транзита на руски газ към Гърция, Турция и Македония. България следва да запази ролята си на разпределителен център в региона, както и съответните финансови постъпления от транзитни такси. В контекста на предложението стои въпросът и за бъдещето на газоразпределителния център, който за България би бил гаранция за независимост на доставките и разширяване на регионалната ни роля. По въпросите от стратегически характер, те не са обвързани с крайния срок за предоставяне на становище пред Европейската комисия. В рамките на пазарния тест този срок е обвързващ само за конкретно засегнатите от практиките на „Газпром“ и предложените ангажименти, дружества и лица. В заключение, поканата на Европейската комисия за представяне на становища по предложенията на „Газпром“ не е отправена само към държавните енергийни дружества или държава, а към всички засегнати страни. Това беше достатъчно добре разяснено от Европейската комисия в медийното представяне на ангажиментите и се надявам да е достигнало до българското общество. Министерството на енергетиката също се обърна към бизнес организации в този смисъл. Българският бизнес и всички други засегнати лица са равноправен участник в тези консултации и могат да изразят отношението си, като изпратят становища до Европейската комисия. Надявам се, че такива позиции са подготвени и България ще участва в пазарния тест не само чрез държавните си дружества, но и с представители на частния сектор. Ангажиментите на „Газпром“ са едновременно възможност и предизвикателство пред България и са необходими усилия както на държавата, така и на всички пазарни участници, за да бъдат използвани по най-добрия начин за подобряване на условията на българския пазар на природен газ. Предизвикателството пред следващото правителство

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за изчерпателния отговор, който получихме от министър Павлов. Все пак два въпроса останаха донякъде неизяснени. Единият е гръмогласно заявените от някои според мен недостатъчно професионално подготвени лица, че цените на газа ще паднат с 30 – 40 – 50% в резултат на това предоговаряне. Помните го това нещо. Знаете, някои си направиха PR с това. Искам PR с това. Искам да попитам – единият въпрос е, все пак да разсеем тези спекулации и очаквания, които има, и да кажем на хората, че не всяко нещо, което звучи красиво, може да бъде истина. Вторият въпрос, който мен силно ме притеснява, е, и това, което изразихте като притеснение, че има голяма вероятност България от транзитираща страна да се превърне в крайна точка на страна за получаване, за потребление на газ, ако се промени точката за достъп до газа, който идва в България. В тази връзка все ми се струва, че сега е моментът, в който можем да говорим с „Газпром“ за реализиране на така наречения „газоразпределителен център“, защото мисля, че в залата няма никой, който да се съмнява, че този газоразпределителен център, без възможност за доставка на газ от Русия, е на 90% безсмислен. Ще си позволя и един въпрос, който е извън нещата, които говорихме, защото днес в Европейската комисия се разглежда и въпросът с емисиите на вътрешните централи. Ако имате възможност – не е задължително, не и в процедурата, да ни кажете все пак все пак Министерството дали е предприело някакви мерки по този въпрос, защото знаете, че се касае за енергийната сигурност на държавата. Става въпрос за ограничението на емисиите

уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ерменков, разбира се, Министерството на енергетиката е предприело всички действия да защити в максимална степен работните места, централите в Маришкия басейн. Всички становища, от които се нуждаем, всички контакти, които е трябвало да бъдат направени – всичко е свършено. Надявам се наистина на разумно решение от страна на Европейската комисия, защото за България това означава много. Знаете, че Маришкият басейн дава прехрана на над 150 хиляди души и генерациите произвеждат 40% от електроенергията в нашата държава. По отношение на цените на природния газ. Както казах, първо трябва да се определи какъв ще бъде механизмът на новата ценова формула – към газоразпределителния център ли ще бъде отнесена съответната компонента, към входна точка на съответната държава, защото знаете, че и хъбовете, и входните точки на съответната държава – това е микс от цени. Там цената се формира от природния газ с различен произход – LNG, тръбна газ, търговци, директна доставка от „Газпром“. Ние искаме да може нашата цена да бъде вързана към директната доставка, към съответната входна точка. По отношение намалението на цената от 40%. Тук не мога да се ангажирам с такова голямо намаление, но при всички положения ние ще искаме и ще настояваме, когато дойде моментът на преговорите, да договорим най-добрата цена за България.

приключване на заседанието на Председателския съвет. Моля Ви, не си тръгвайте – очаква се гласуване на декларация.